Ovaj zakonski predlog govori o više stvari u Srbiji. Pre svega, o odgovornosti srpskih vlasti, na čelu sa predsednikom.Prvo, odgovornost prema jednom ovakvom poslu, gde se ne dovodi u pitanje to da li će popisa biti. To nije slučaj u svim zemljama u Evropi, pogotovo nije slučaj u nekim zemljama u okruženju.Sledeća

ali i vođenje računa o zdravlju i popisivača i svih onih ljudi koji će u ovom poslu učestvovati. U prilog tome govori i način na koji su finansije planirane za ovaj posao, pa pored onog uobičajenog planiranja finansija, a koje se tiče i obuke instruktora i popisivača i koji se tiče dodatnog angažovanja osoblja u jedinicama lokalne samouprave, a i medijske kampanje koja obično prati popis, planirani su novci i za zaštitnu opremu i sredstva za dezinfekciju.Sve ovo jeste jedan odgovoran pristup i govori o odgovornosti srpskih vlasti danas i prema građanima i uopšte.Međutim, ono što možda više govori kada je u pitanju ovaj zakonski predlog, on više govori o demokratičnosti i toleranciji srpskog društva i politike danas. Naime, to je možda i najvažnije u svemu ovome. Možda neko misli drugačije, ali čini mi se da je to najvažnije.Najbolje o toj tolerantnosti i demokratičnosti srpskog društva uopšte govori jedna rečenica u članu 26. ovog zakona, koja glasi: „Lice koje se obuhvata popisom nije dužno da se izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti“. Znači, ne mora i nije dužno, a može ako to želi.Svako želi.Svako u Srbiji može da kaže, prema ovom zakonskom predlogu, kojoj etničkoj grupaciji pripada, kojim jezikom govori i koju veru ispoveda. A ne mora, ako ne želi. Koliko je to važno, meni je poznato, jer dolazim iz jednog višenacionalnog i multietničkog grada Subotice i znam koliko je to važno za mađarsku nacionalnu zajednicu koja živi u velikom broju u Subotici, Hrvatsku i svaku drugu nacionalnu zajednicu koja tamo živi, ali mislim da je najvažnije za bunjevačku nacionalnu zajednicu i važnije u odnosu na sve druge. Naime, Bunjevcima je na severu Srbije decenijama bilo zabranjeno da se slobodno izjasne po pitanju svoje nacionalne pripadnosti, po pitanju jezika kojim govore. Ova rečenica će bunjevačkom narodu, posle više decenija, omogućiti da slobodno kažu ko su, koji jezik govore, kojoj religiji pripadaju. Sve ono što decenijama nisu mogli da urade, i kada su nasilno stavljani pod kapu hrvatskog identiteta.Naravno, to će omogućiti i svim drugima

tamo i u onim državama gde srpski narod ne živi u većini? Da li ista ova pravila važe u Sloveniji, gde prema sadašnjim zakonskim propisima nije moguće izjasniti se po nacionalnoj i verskoj pripadnosti? Da li ovo važi, sve ovo što sam rekao, u Crnoj Gori, gde nije sigurno da će popisa uopšte biti, a i ako ga bude, nije sigurno da će biti dozvoljeno izjašnjavanje po nacionalnoj i verskoj pripadnosti? Da li ovakva pravila kao što je u Srbiji i ovaj naš zakon važe u Albaniji, Makedoniji, Hrvatskoj? Da li u svim tim zemljama naši sunarodnici mogu slobodno da se izjasne po pitanju nacionalne i verske pripadnosti i po pitanju vere kojoj pripadaju? Da li je tako? Nije, znamo svi da nije. A zašto nije?Naime, jasan cilj je primenom jednog etničkog inženjeringa stvoriti neke nove identitete, po pravilu na račun identiteta srpskog naroda, umanjujući brojke, potirući identitet srpskog naroda stvoriti neke nove identitete.Kada bi našem narodu u regionu bilo dozvoljeno i pola onoga što je drugim nacionalnim zajednicama u Srbiji dozvoljeno, to bi bio dobar osnov za jednu stabilnu regionalnu saradnju, jednu stabilnu političku situaciju u regionu.Koliko god cilj bio stvaranje novih identiteta nekakvim inženjeringom etničkim na račun Srba, o kome sam govorio, to neće biti moguće. Neće biti moguće iz razloga što je danas Srbija mnogo, mnogo drugačija zemlja. Nikada Srbi na Balkanu nisu imali veći stepen nacionalnog jedinstva,

Stoga je i ova poruka i molba svim zemljama u regionu da dozvole slobodno izjašnjavanje naših građana i prema verskoj i nacionalnoj pripadnosti, da slobodno kažu kojim jezikom govore, ali i poruka da neće uspeti u nameri da potru srpski identitet, jer iza našeg naroda u regionu danas stoji i jaka srpska država i odgovoran srpski predsednik.Poruka i našim sunarodnicima u regionu da uporno zahtevaju da im se omogući ono što je omogućeno svim drugima u Srbiji, ali i da se slobodno izjasne i kažu kom narodu pripadaju, koju veru ispovedaju i kojim jezikom govore.Hvala vam.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnikom, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi sugrađani, pred nama je danas, nažalost, Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, stanova i domaćinstava 2021. godine.Zašto kažem nažalost? Pa, zato jer da danas na dnevnom redu nije izmena ovog zakona to bi značilo da je pandemija koronavirusa okončana, da se čitav svet, da se naša zemlja vraćaju u normalne, uobičajene tokove i da planirani popis možemo da realizujemo u predviđenom vremenskom okviru.Kako je situacija sa pandemijom koronavirusa i dalje vrlo ozbiljna, kako i dalje imamo veliki broj zaraženih, državno rukovodstvo je donelo odgovornu i jedinu moguću ispravnu odluku, a to je da se popis odloži od aprila 2021. godine za šest meseci kasnije, odnosno za oktobar, a sva je prilika prema predloženom amandmanu i za narednu 2022. godinu.U središtu politike koju vodi SNS je običan građanin, egzistencija, borba za bolje životne uslove koji će pospešiti natalitet u našoj zemlji, koji će pospešiti bolju demografsku sliku i mislim da su rezultati te borbe Vlade Republike Srbije, pre svega predsednika Aleksandra Vučića, i te kako vidljivi kroz desetine novootvorenih fabrika, kroz desetine hiljada novih radnih mesta, kroz kilometre novih autoputeva i tako dalje. To su rezultati na koje smo ponosni.Ponosni smo i na našu uspešnu borbu sa pandemijom koronavirusa, na našu uspešnu borbu u očuvanju života i zdravlja naših građana. U kontekstu te borbe mi treba da sagledamo i ovu odluku o odlaganju popisa stanovništva, jer da bismo održali popis kako je planiran u aprilu mesecu, potrebno je realizovati, odnosno ostvariti direktan kontakt između zaposlenih u Republičkom zavodu za statistiku sa 15.000 instruktora i popisivača. S druge strane, ti popisivači instruktori bili bi u direktnom kontaktu sa našim građanima. Uz to, mesec dana, koliko je planirano da se obavi popis, potrebno je ući u svaku kuću, popisati sva lica u domovima za stare, u psihijatrijskim ustanovama, u domovima za studente, u domovima za srednjoškolce, što svakako nosi jedan određen rizik po zdravlje građana.Ovim postupkom Vlada je pokazala još jednom odgovornost prema svojim građanima i predupredila bilo kakav mogući eventualni rizik u ovako složenoj složenoj epidemijskoj i zdravstvenoj situaciji u našoj zemlji.Kao je faktički osnovni i jedini razlog odlaganja popisa pandemija koronavirusa, ja ću iskoristiti priliku da apelujem na sve naše sugrađane da se vakcinišu kako bi sačuvali svoje zdravlje, zdravlje svojih najbližih, kako bi smanjili pritisak na naš zdravstveni sistem, kako bi što pre pobedili ovu pošast koja nas je sve zadesila.Mislim da smo trenutno na dobrom putu. Danas, kada u čitavom svetu vlada pomama za vakcinama, kada se zemlje EU međusobno glože i sukobljavaju oko raspodele vakcina, Srbija ne samo da ima dovoljno vakcina za svoje potrebe, već je u prilici da iskaže solidarnost sa zemljama regiona.Ponosni smo na činjenicu da smo jedna od najuspešnijih zemalja na svetu po broju vakcinisanih. Ponosni smo na činjenicu da su naši građani u svakom momentu bili u prilici da biraju između jedne od četiri vakcine. Time ovaj uspeh dodatno dobija na smo na činjenicu da ćemo biti jedna od retkih zemalja na svetu koja će proizvoditi vakcine, "Torlak", "Sputnjik V", a fabrika koja će se izgraditi i kineske vakcine.Ja bih se osvrnuo na jedan trenutak na jednu činjenicu. Dakle, u nekom prethodnom periodu svetski mediji uglavnom su o Srbiji pisali u nekom negativnom kontekstu, sa negativnim prizvukom, negativnim temama itd. sa izuzetkom sporta. Poslednjih godina imidž Srbije se značajno promenio.Poslednjih godina piše se o ekonomskim uspesima Srbije, o uspesima

solidarnost Srbije sa zemljama regiona, odnosno činjenicu da smo protekli vikend vakcinisali 23.000 građana građana iz okolnih zemalja - Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine itd. Dakle, to je politika koju vodi danas Srbija i to je politika koju danas vodi Aleksandar Vučić.Bez obzira što srpski narod, moje kolege su to već u nekoliko navrata danas spominjale, ne uživa prava kakva njihove nacionalne manjine kod uživaju, dakle, bez obzira na to, mi smo okrenuti budućnosti, okrenuti saradnji, jer jedino saradnja je preduslov bilo kakvog napretka, a ovo je samo jedan pokazatelj kako se kako se ponaša Srbija, odnosno kakvu politiku vodi predsednik Aleksandar Vučić.Još jednom, pozivam onaj deo građana koji se nije vakcinisao ili nije se prijavio za vakcinaciju da to učini, da ne pada pod uticaj raznoraznih antivakserskih grupa, raznoraznih samoproklamovanih vođa opozicije, koji su pozivali građane da se ne vakcinišu, a oni su brže-bolje potrčali da se vakcinišu na sajmu ruskom vakcinom Sputnjik V".Meni je na primer interesantniji podatak koliko bi popisivača trebalo samo da popiše sve stanove dotičnog samoproklamovanog lidera opozicije Dragana Đilasa i njegovog brata? Dakle, koliko bi vremena i koliko bi operativaca trebalo da popiše sve te nekretnine koje su stečene, utvrdiće nadležni organi kako, a sva je prilika opljačkanim novcem građana Srbije?Na samom kraju, želeo bih da izrazim podršku našem kolegi Janku Languri koji je ponovo na meti medija koji se finansiraju od strane Dragana Đilasa, podsećam, opljačkanim novcem građana Srbije. Dakle, svako onaj ko se usudi da dirne u milione na Mauricijusu, Švajcarskoj itd. prolazi kroz beskrupuloznu, prljavu kampanju od strane Đilasovih medija.Ovom prilikom ja mu poručujem da na taj način neće zaustaviti poslanike SNS, poslanike poslaničke grupe Aleksadar Vučić – Za našu decu da iznose istinu, da razotkrivaju sve afere i malverzacije Dragana Đilasa, jer građani Srbije zaslužuju da znaju istinu.Sasvim na kraju ću iskoristiti priliku da čestitam građanima Kosjerića i Zaječara na izboru, na pobedi politike kontinuiteta, pobedi politike budućnosti, pobedi politike razvoja koja je jedina garancija uspešne i napredne Srbije, odnosno u ovom slučaju Kosjerića i Zaječara. Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo, mudrim potezom našeg rukovodstva odlučeno je da se ovaj popis odloži za šest meseci,

popis koji je svima važan, pa i romskom narodu i ja želim da vam kažem koliko je on važan Romima.Naime, za pripadnike romske zajednice u Srbiji glavni motiv za učestvovanje na predstojećem popisu, makar da se on održi, je utvrđivanje tačnog broja Roma u državi. Šta će se time dobiti? Romi će pobediti strah od javnog deklarisanja u smislu onoga što jesu, tu čuvenu etno mimikriju, jer kako mnogi od njih govore - uopšte nije bilo lako biti Rom u vreme kada se nosila žuta traka.Ispričaću vam na trenutak jedan od velikih strahova romskog naroda koji sam lično slušao. Kada sam oca nekoliko puta pitao zašto se slobodno ne izjasni kao Rom i on se bogami nije uvek izjašnjavao kao Rom, kad mi to zaista jesmo, odgovorio mi je – e, moj sine nisi ti nosio žutu traku i ne znaš kako to izgleda kad moraš da dokazuješ da nisi Rom, a svi vide da jesi,

Tri puta su me tamo izvodili na streljanje i onda mi nikakve pare nisu značile da dokažem da sam Arijevac ili nešto drugo kako ne bi bio streljan. Naime, njegov otac, to već sada znam iz njihove priče, a imam i taj dokument koji je plaćen velikim parama, onoliko koliko su koštala dva trogodišnja vola toliko košta dokument da se dokaže da si Arijevac ako si Rom. Posle mi je bilo žao što sam pitao oca više puta što se ne izjašnjava na popisima, njegovo pravo.Čuo sam ja, poštovana gospodo, mnoge takve odgovore od starijih Roma i zato se zalažem da se borimo protiv straha koji su fašističke zveri usadile u naš romski narod. Moramo se izjašnjavati u smislu onoga što jesmo iz mnogo razloga. Moramo u narednom popisu, bio ove ili neke naredne godine, reći da smo to što jesmo jer to je naša obaveza.

da se u najskorije vreme počne onlajn obuka jednog velikog broja popisivača iz redova romske i druge nacionalnosti, jer će oni doprineti korektnijem popisivanju Roma, a i drugih. Kada bude došlo vreme da treba raditi popis stanovništva i ne budemo imali popisivače koji su Romi po nacionalnosti dogodiće nam se ono isto što se dogodilo 2011. godine, a 2011. godine se dogodilo da se jedna trećina ili najmanje jedna četvrtina Roma izjasnila kao tako.Država i Romi u njoj to ne žele, već žele da znaju prave rezultate, jer od toga neće imati štete, već samo koristi.

pre popisa mapirati sva romska naselja i konstatovati koliko ih zaista ima? Ja te podatke znam. Čuo sam neke koje su izneli, nisu tačni. Nemamo mi 700 romskih naselja, već negde oko

mi bismo bili najmnogobrojnija nacionalna manjina u Srbiji, a to bi donelo niz poboljšanja našem narodu i našem životu. Zato moramo mnogo više snage i želje uložiti da popis stanovništva bude što pravilnije urađen.Romi se ne izjašnjavaju i zbog bojazni od podsmeha, ali i straha. Da kažem nešto o podsmehu, jedan broj, kako kaže, se ne izjašnjava zato što je u malo boljem ekonomskom i društvenom položaju od ljudi koji žive u mahalama. To su oni koji se boje podsmeha, da im se kaže kako su Cigani ili Romi, a da nisu baš ravnopravni sa ostalima.Šta bi se dobilo još? U ovom visokom domu ću se zalagati da se Romi ne stide od toga i još manje da se plaše da kažu da su Romi.Zašto Romi.Zašto je važan pokušaj da se dođe do realnog podatka o broju Roma u našoj zemlji? Precizniji podatak o ukupnom broju Roma omogućio bi uspešnije planiranje i sprovođenje politike socijalnog uključivanja, a na osnovu čega bi se razvijale razvijale nove mere za unapređenje položaja romske nacionalne manjine.Činjenica je da država Srbija kontinuirano ulaže napore na unapređenju položaja Roma, ali moram da kažem da još uvek to nije dovoljno i valjda će i verovatno će i to biti. Uveren sam da će i ova Vlada i predsednik Srbije Aleksandar Vučić učiniti sve da se i Romi u Srbiji osećaju kao građani prvog, a ne drugog reda,

koji su moji parnjaci i da tako sebi obezbedi bolji i sigurniji život. Živela Srbija.

ministre sa saradnikom, Srbija ima sve materijalne, prosto, finansijske resurse da popis koji treba se sprovede ove godine bude sproveden u narednih mesec dana, ali naravno da ćemo, s obzirom da smo društveno odgovorni ljudi, podržati predlog Vlade da se popis odloži za oktobar mesec, a u danu za glasanje, odnosno kada bude reč u pojedinostima, razmotrićemo amandman koji se odnosi na činjenicu da možda treba razmotriti odlaganje popisa za 2022. godinu, s obzirom da sledimo primer i ostalih država, kao što su Nemačka, Škotska, Irska koje su zapravo popis pomerile za narednu godinu, jer smo svedoci da se nalazimo u jednoj neviđenoj krizi izazvanoj pandemijom korona virusa i da bi bilo pametnije možda sačekati da sve bude vraćeno u normalnu, kako bi popisivači mogli da odrade posao na najbolji mogući način.Ono što posebno želim da naglasim jeste da je popis u Srbiji jedno klasično statističko pitanje, a ne političko, kao što je to slučaj svuda, gotovo svuda u regionu. Kad kažem političko pitanje, dakle, na delu je, mogu slobodno da kažem na celom Zapadnom Balkanu jedan identitetski inženjering, kada je reč o prevođenju srpskog naroda u neke druge nacije, što mi ovde nemamo potrebu da radimo. Mi nemamo potrebu da dokazujemo nekome da smo nešto, da smo Srbi zato što nismo nešto drugo, kao što oni imaju potrebu da rade. Dakle, vi ne možete da kažete da ste Hrvat ako pre toga kažete da niste je isto i u Crnoj Gori situacija. Ne možete da budete Crnogorac ako niste Srbin. Dakle, oni imaju potrebu da iz te svoje jednačine nekako izbace, da prosto probaju da identitetskim inženjeringom naprave situaciju da što više smanje udeo srpskog naroda u državama u okruženju i kažem još jednom, skoro svuda je slučaj takav da mi moramo da branimo naša nacionalna prava i slobode u regionu, a ovde u Srbiji imamo priliku da vidimo da svako može da se izjasni kako želi, svako može da kaže kojim jezikom govori, kojoj veri pripada i mi nemamo nikakav problem s tim.Još jednom kažem, iz te njihove jednačine, svuda u okruženju - izbacite Srbe, oni prestaju da postoje. To je pitanje za njih - zašto oni nemaju jasno izražen identitet i imaju potrebu da se obračunavaju sa srpskim narodom svuda u okruženju na način da spuštaju udeo procenat srpskog naroda u okruženju.Kada se osvrnemo u istoriju, zapravo, govori da nije od juče. U Hrvatskoj svi znamo onu Budakovu teoriju da jednu trećinu Srba treba pokatoličiti, jednu trećinu proterati, jednu trećinu pobiti i to je formula kojom su se oni rukovodili u čitavom HH veku kada je reč o odnosu ka srpskom narodu. Dakle, danas i kad pogledate kako su prošli i nisu baš najbolje. Svuda gde su proterivali i ubijali Srbe, to su prazna područja. Danas, praktično, svega u Hrvatskoj po zadnjim procenama nema ni tri miliona ljudi ukupno. Dakle, nisu oni uopšte dobro prošli s time što su se obračunavali sa našim narodom. Naš narod na tom području i dalje opstaje zahvaljujući velikoj podršci koju ima iz Srbije i mi ćemo se i dalje truditi da našem narodu pomažemo i da što više apelujemo da pomažemo i dalje našim ljudima koji se nalaze danas i koji žele da ostanu na svojim ognjištima u Hrvatskoj.Kada je reč o recimo Albaniji, vi za vreme Emira Hodže niste smeli da se izjasnite kao Srbin. Niste smeli da se upišete praktično, da dobijete ličnu kartu kao Srbin i to nije bilo, kažem, toliko davno. Dakle, imali smo praktično jedan ogroman identitetski inženjering na tom prostoru.U Severnoj Makedoniji odite na svako groblje i videćete kako se odvijao taj inženjering. Pogledajte, bukvalno na svakom grobu možete da vidite kako su od „ić“ pravili „ski“ pa tako od Blagojević, nastaje Blagojevski i danas imate novokomponovane nacije nastale od srpskog naroda.Što kažem još jednom, mi ovde ne moramo da radimo. Mi znamo ko smo, znamo šta smo i ne moramo da zatiremo druge da bi bili Srbi.Kada pogledamo, da napomenemo poslednji primer, svež je, u Crnoj Gori, šta smo imali u Crnoj Gori. Imali smo situaciju na prethodnom popisu da 64% ljudi se izjasni da govori srpskim jezikom, a svega 28% da su Srbi. Nelogičnost. Naravno da sada apsolutno se mnoge snage upiru da spreče popis koji će prvi put biti slobodan u Crnoj Gori nakon više od sedam decenija, gde će ljudi moći da kažu da su Srbi i gde se svi plaše da će udeo srpskog naroda preći više od 50%, da će se praktično izjednačiti broj onih koji govore srpskim jezikom sa brojem onih koji se izjašnjavaju kao Srbi. Zato se danas napada srpski narod u Crnoj Gori svi sredstvima. Ne biraju se sredstva. Udare se po srpskom narodu. Udara se po legitimnim predstavnicima srpskog naroda, odnosno ljudima iz Demokratskog fronta. Pokušava se opet srpski narod da je remetilački faktor, kao što se radilo i u ostalim državama, koje definitivno imaju određenih problema sa vlastitim identitetom pa pokušavaju da zatiru srpski narod i da budu ono ono što bi pokušavali da budu, da budu ono što bi voleli da budu, a da ne budu Srbi.Što se tiče ovog popisa, biće najdetaljniji popis do sada. Imaćemo priliku da vidimo sve one aspekte društvenog života koji nas zanimaju u Srbiji. Što se tiče identitetskih rešenja tu će, siguran sam, svako da se izjasni onako kako smatra da treba i tu nema nikakve dileme.Mi ćemo ovde na ovom popisu dobiti egzaktne podatke o drugim nekim pitanjima koja nas zanimaju. Svakako da će 20 hiljada popisivača imati mesec dana vremena da obiđu sva domaćinstva, popišu sav narod u Srbiji i prvi popis je kod nas organizovan pre skoro 200 godina. Sigurno je da imamo dugu tradiciju statističke obrade podataka na ovakav način i da će i ovaj popis takođe biti značajan za celu državu, da ćemo videti gde imamo određene propuste, gde imamo probleme.Čim govorimo o određenim problemima, naravno da je reč o demografiji. Loši demografski trendovi su činjenica, ono što nas prati poslednjih više decenija. Opet tu često ljudi vole da nekako svale krivicu na siromaštvo i kažu – tamo gde je siromaštvo tamo je mali i natalitet. I nije baš tako. Imamo priliku da vidimo da u najbogatijim beogradskim opštinama, praktično centralnim beogradskim opštinama, Vračar, Savski Venac, Stari Grad, tu je najmanji natalitet. Nije jednostavno reći tamo gde je siromaštvo, tamo je mali natalitet. Upravo suprotno, najveći natalitet nam je u našim sredinama na KiM, na radost svih Srba i prosto celog našeg naroda. Imamo najveći broj dece upravo tamo i gde je siromaštvo najrasprostranjenije nažalost.Ovo pitanje ne treba posmatrati sa strogo ekonomskog stanovišta. Mi ćemo naravno da pomažemo i predsednik Vučić je 2018. godine usvojio strategiju i danas dajemo zapravo ogroman iznos novca ljudima koji postaju roditelji. Prvo dete kada dobijete imate 100 hiljada

nas imamo pronatalitetnu politiku, dobru politiku kada je reč o natalitetu. Država danas ulaže ogromne svote novca pre svega u mlade. Kada pogledate „Srbija 20-25“, naš program, predviđa 600 miliona evra ulaganja u mlade u narednih par godina. To je zapravo ulaganje u demografiju. To je ono što nama treba. Program „Prva plata“ da svaki mlad čovek kada završi srednju školu ima sigurno radno mesto.

dobar odziv na te subvencije koje država danas organizuje. Šta još treba po ovom pitanju reći? Često se čuju ocene da je veliki odliv mladih iz Srbije. Nažalost, bilo je toga u nekim prethodnim vremenima i danas ne možemo da kažemo da nam mladi stručnjaci ne idu iz naše države, ali sve više njih se vraća. Bečki institut za međunarodno-ekonomske studije je dao ocenu, to nije neka Vladina institucija, to je Bečki institut, nalazi se u Austriji, nije subjektivan, hoću reći,

je krenula korona kriza 400 hiljada ljudi se vratilo u Srbiju. Mahom mladih ljudi se vratilo u Srbiju i oni većina njih je i ostala ovde s obzirom da su granice zatvorene, da se ne cirkuliše toliko ka Zapadnoj Evropi. Mi ćemo se truditi da i dalje ti mladi ljudi ostanu ovde, da nađu radno mesto u Srbiji, da ne idu da traže sreću pod tuđim nebom zato što tamo nikad ne može da bude dobro kao što je dobro čoveku koji se nalazi u svojoj državi. Uvek ćete biti građani drugog, trećeg, četvrtog reda. Videli ste i u korona krizi praktično da nisu imali ni zdravstvenu zaštitu, ni bilo kakvu pomoć od stranih država naši ljudi tamo. Prema tome, ovde treba da gradimo budućnost. Ovde treba da gradimo našu zajedničku državu, bez obzira ko se kako izjašnjava, ko se kako piše.Imaćemo priliku da na narednom popisu saberemo. Vidimo koliko nas ima. Šta nam je dalje činiti. Naravno da će, siguran sam, Vlada izneti dobar program u narednom periodu i da ćemo pobediti i ovu pošast koja nas je zadesila. Drugi smo u Evropi po broju vakcinisanih i to je trend koji će, siguran sam, biti pozitivan u narednom periodu, da ćemo prvi izaći iz krize izazvanoj korona virusom, tako da ćemo moći da ubrzano nastavimo razvoj naše države i da jačamo državu kao što je to bio slučaju u prethodnim godinama od kada je na vlasti SNS i predsednik Aleksandar Vučić.Još jednom, glasaćemo ovaj predloženi zakon i razmatraćemo i amandman da se to produži na još jednu godinu i siguran sam da je to najbolje rešenje za sve građane Srbije. Hvala. Veroljub Arsić. **Veroljub Arsić** Dame i gospodo narodni poslanici, svakako da je svaki popis koji je država sprovodila da bi utvrdila broj stanovnika na svojoj teritoriji mnogo važan za tu državu zato što ekonomski potencijal jedne države ne određuje samo teritorija, ne određuje samo njen geografski položaj, ne određuje samo njena saobraćajna infrastruktura, već određuje i potencijal koji se nalazi u broju stanovnika, gustini naseljenosti, delatnostima i stručnoj spremi koju ti ljudi imaju.Svakako da nećemo biti najsrećniji sa rezultatima tog popisa koji nas očekuje u budućnosti i mnogo razloga i opravdanja ima za tako nešto. Jedan od razloga zašto Srbija ima u nekim stvarima imala je do sada negativne trendove, jeste u maloj stopi nataliteta, s jedne strane, s druge strane imali smo ranijih godina, pogotovo pre jednu deceniju, možda i nešto malo više, strahovite migracije koje su bile izazvane ekonomskom krizom.Gospodine ministre, vama je poznato da je u Srbiji od 2008, 2012. godine 400.000 ljudi ostalo bez posla. Došli smo na 28% stope nezaposlenosti. Šta preostaje našim građaninu koji ostane bez posla? Da se obrati državi, centrima za socijalni rad. Možda bi se on kao pojedinac i snašao, ali ima i porodicu. Značajno pitanje je koliko od 400.000 izgubljenih radnih mesta i tih ljudi koji su izgubili ta radna mesta napustilo Srbiju.Samo,

I na ovom popisu imaćemo posledice toga šta je radio bivši režim i Dragan Đilas. Evo, ovih dana, zahvaljujući istraživačkom novinarstvu, imamo podatak da je gospodar Dragan Đilas sakrio po raznim destinacijama po svetu nekih 68 skoro 70 miliona evra. Neću sada da pogađam koliko je to kilometara autoputa, koliko je predškolskih ustanova, koliko je to bolnica.Samo da postavim jedno pitanje. Da li neko uopšte ima predstavu koliko je to novca? Da prevede. To je u trenutku kada je Dragan Đilas bio na vlasti 68 odnosno 70 miliona evra je bilo 0,25% bruto proizvoda u Srbiji.

znači gospodine ministre, u grubo računica, bez neke ozbiljne analize, da je od 1.000 ljudi koji su u Srbiji po broju stanovnika, znači ne računamo radno sposobne, trojica stanovnika morali da rade za Dragana Đilasa, prosta matematička jednačina, ništa izmišljeno, lako dokazivo. Sada zamislite kakvo smo to rukovodstvo imali. Šta još utiče na migracije i na natalitet? Naravno da utiče i zdravstvena zaštita.Recite mi ministre, da li se sećate možda da je neka bolnica bila izgrađena, obnovljena ili otvorena za vreme režima Dragana Đilasa? Ja se zaista ne sećam. To je valjda prva stvar. Ako hoćete da imate natalitet, da pružite dobru zdravstvenu zaštitu, da motivišete prvorotke da rode i drugo dete. Ali, su zato pravili one sajtove da napadaju sve one promene koje smo stvarali u državi da bi omogućavali povećanje nataliteta. Setite se onih silnih, neću imena da spominjem, portala koji su napadali naš zdravstveni sistem.Šta

ali gospodine ministre, u to doba je gradonačelnik Beograda bio Dragan Đilas. Znate po čemu se proslavio? Po neopravdanom i nezakonitom povećanju cena naknade za predškolske ustanove. Evo i dan danas i Radojčić i Vesić moraju da vraćaju novac građanima Beograda koji im je ukrao i opljačkao Dragan Đilas, ali samo se sada vraća iz budžeta. Pričamo o tome kako oni misle nešto dobro Srbiji. To su problemi koje ćemo imati sa popisom.Gospodine ministre, bili ste kada su bile one poplave, prirodne katastrofe, bili smo zajedno kada se branila Sremska Mitrovica. Moram da postavim pitanje – kako bi bilo u Srbiji da su oni bili tada na vlasti? Da li biste mogli vi kao gradonačelnik Sremske Mitrovice da organizujete odbranu od poplava? Sa onakvom državom kakvu smo mi nasledili 2012. godine. Ja vam tvrdim da ne bi. Tvrdim da bi većina gradova koji su bili ugroženi bili i poplavljeni i da bi se naši građani davili zato što bivši režim nije bio u stanju da bilo šta uradi, nego samo da razmišlja kako što više može novca da ukrade i da zaradi.Evo gospodine ministre, čuli smo svi za neki izveštaj Evropskog parlamenta. To su naše kolege narodni poslanici i morao bih nešto opet vas da pitam, da li oni to možda znaju ili ne znaju. Rekli su nam i između ostalog u tom izveštaju se spominje da su naši lekari nešto malo manje stručni, nego oni u zemljama iz kojih oni dolaze. oni dolaze. To sada već ne znam, ali znam nešto drugo, da u Srbiji nijedan doktor, nijedan specijalista, nijedan medicinski tehničar nije morao da bira koji će pacijent da mu ostane u životu i koga će da priključi na uređaj za održavanje života, na respirator, a koga će da ostavi da o njegovoj sudbini odlučuje Bog ili neko drugi.Da li su moje kolege narodni poslanici, kada su izglasavali taj izveštaj Evropskog parlamenta o tome razmišljali? Da napadaju naše lekare koji brinu o zdravlju našeg stanovništva, koji brinu o tome da što je god moguće manje trpimo posledice ove pandemije koja nas je zadesila.Mogu

da je Dragan Đilas bio na vlasti za vreme pandemije izazvane korona virusom. Verujem da bi nas bilo upola manje. Verujem da bi umiranje u bolnici kada bi on bio na vlasti, bilo privilegija, da bi smo umirali po ulicama, po parkovima, gde sada on isteruje omladinu da demonstriraju protiv mera koje sprovodi Krizni štab. To bi bili rezultati koji bi nam se još manje svideli. Znači, i ekonomski ekonomski preduslovi i zdravstveni preduslovi i prosvetni i sve ostalo utiče a broj stanovnika u jednoj zemlji da bi ostvarila neki svoj ekonomski razvoj i ostvarila svoje ekonomske ciljeve i zaštitila svoje stanovništvo od odumiranja.Kolega Dabić je samo jednu stvar rekao za mlađe ljude koji se vraćaju u Srbiju, ali od kada Aleksandar Vučić sprovodi ove mere i reforme i obnavlja Srbiju, taj proces odliva naših građana iz Srbije počinje da dobija konačno obrnut smer. Daje nam za pravo da kažemo da reforme koje sprovodi Aleksandar Vučić jesu prava mera za građane Srbije. Od 2018. godine u Nemačkoj više se odjavi građana Srbije nego što se prijavi. Tačno je da se svi ti građani ne vrate u Srbiju, možda odu u neku drugu zemlju zapadne Evrope, ali je jedan dobar pokazatelj da je obrnuti proces započeo.To je onaj obrnuti proces o kome predsednik govori na svakom početku radova ili obilasku radova, kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura. Da Srbija se izgrađuje, radi da bi bila lakše mesto za život, gde bi čovek lakše živeo, gde bi više zarađivao.To je cilj svih ovih reformi, između ostalog, da oni koji su u Srbiji ostanu ovde, izgrađuju Srbiju, umnožavaju i uvećavaju svoje porodice, a one koji su zbog neodgovorne i lopovske vlasti Dragana Đilasa napuštali Srbiju da bar nekima od njih damo motiv da vide da je Srbija i lepše i srećnije mesto za život nego zemlje u kojima se oni danas nalaze.

važan akt koji se odnosi na sprovođenje popisa u Srbiji. Kao što smo imali prilike da čujemo, ono što je predloženo jeste da se sama ova procedura odloži usled dejstva efekata korona virusa i apsolutno podržavam ideju da čak i u odnosu na rešenje koje je dato ovde pred nama, a koje će amandmanima biti dopunjeno da se to odloži apsolutno za iduću godinu s obzirom da je danas apsolutni prioritet, kada je u pitanju i Vlada Republike Srbije i politika koja se sprovodi, očuvanje zdravlja građana i borba da naša ekonomija uspešno funkcioniše.Imali smo prilike da čujemo i od brojnih kolega rezultate koje je Republika Srbija u prethodnom periodu postigla, kada je u pitanju i populaciona politika, demografija, borba za i borba da naše stanovništvo ostane da živi u Republici Srbiji. Bukvalno sve što svakog dana vidimo u celoj Srbiji vidimo samo gradilišta koja niču. Grade se auto-putevi, grade se moderne saobraćajnice, ulaže se u avio-saobraćaj, dovode se strani investitori, daju se značajna sredstva kao podsticaj i domaćoj privredi, ali i drugim privrednicima koji imaju odlične ideje kako da to implementiraju u našoj zemlji i da ostvare odlične finansijske i poslovne rezultate.Sve je to borba i sve su to apsolutno mere koje Vlada Republike Srbije preduzima kako bi se i očuvalo naše stanovništvo. Posebno mi je drago zato što i moje mlađe uvažene kolege se trude da u medijima upravo o tim rezultatima i govore. Konkretno, spomenuću svoju koleginicu Nevenu Đurić koja je u emisiji „Reč na reč“ upravo i spomenula jedan od značajnih rezultata koje je predsednik Aleksandar Vučić ostvario politikom koju vodi, a to je da je Srbija uspela da zaustavi odliv mozgova, uspela da postane zemlja u koju se zapravo mladi ljudi vraćaju.Ma koliko god se oni trudili, kad kažem oni mislim na ovu vanparlamentarnu opoziciju ili zapravo političare u pokušaju kojima je očigledno jedini posao način kako da sakriju novac koji su uzeli od građana Srbije na atraktivnim turističkim destinacijama, se trude da ospore takve tvrdnje i rezultate koji su neosporivi. Zahvaljujem se upravo vama, gospodine Orliću, koji ste i potencirali odmah posle gostovanja da čak i ono što oni pišu u svojim medijima ne znaju da pročitaju i često to zaborave.Ovde imam u svoj ruci jedan članak koji su upravo na njihovim medijima objavili, a koji kaže da je Srbija zemlja priliva, a ne odliva mozgova. Interesantno je da u samom tekstu se naravno citiraju rezultati koje je postigao Bečki institut za međunarodne ekonomske studije i utvrdili su zapravo da u periodu od 2015. do 2019. godine Srbija zaista jeste poslala zemlja gde imate neto priliv mozgova, gde zapravo visoko kvalifikovani ljudi, ljudi koji su akademci, završili fakultete u inostranstvu se vraćaju u Srbiju, formiraju svoje porodice, otvaraju svoja poslovna preduzeća. To je jedan odličan pokazatelj zapravo da sve ovo što se ulaže, i kada je u pitanju infrastruktura, kada je u pitanju obrazovanje, kada je u pitanju zdravstvo, kada je su u pitanju i kultura i prosveta, daje doprinos da se takav rezultat ostvari.Naravno, govore o tome da mladi ljudi koji su završili srednju školu, koji studiraju uglavnom odlaze u inostranstvo. Napomenuo bih da se Srbija od kada je stekla svoju državnost, još u 19. veku, trudila da mlade ljude sa visokim potencijalom, ljude koji mogu da daju značajan doprinos svojim znanjem ovoj zemlji da ih stimuliše i podrži finansijski, čak, da to znanje stiču u inostranstvo i da to znanje i iskustvo, ili kako se to kaže „know how“ donesu u Republiku Srbiju i da se to danas primeni. Imamo rezultate upravo takvih ljudi koje možemo ovde i da vidimo.Kažu kada se grade auto-putevi, konkretno ću spomenuti Moravski Koridor, trude se da kažu – pa, nije potreban auto-put, možemo izgraditi i četiri trake. Ili, kažu – gradite auto-puteve da bi ljudi odlazili iz Srbije. Ne, gospodo, ne gradimo mi auto-puteve da bi ljudi odlazili iz Srbije, gradimo auto-puteve da bi Srbija postala bolja destinacija za dolazak stranih investicija, destinacija gde će se ulagati, ali i način da povežemo sve krajeve naše prelepe Srbije kako bismo mogli na letovanja da idemo, pa umesto da odemo u inostranstvo da obiđemo Zlatibor, Zlatar, da posetimo Vojvodinu, da posetimo Staru planinu, da posetimo Vranjsku banju u koju smo videli da se i te kako ulažu sredstva.Pozivam

da, sve što se radi imali smo prilike da vidimo da ti radovi kada je u pitanju Moravski koridor odlično funkcionišu, da će to biti najsavremeniji autoput koji Srbija ima, gde ćemo imati prvi digitalni put, odnosno sproveden optički kabl i da možemo dobijati sve ažurne informacije kada je u pitanju saobraćaj i da zaista bude prilika da uživate u putu kada obilazite sliv Zapadne Morave gde živi oko pola miliona građana Republike Srbije.Sva ta ulaganja u infrastrukturu kasnije doprinose i dolasku investitora, kao što znamo da biste vi neku osobu sa idejom, sa vizijom, sa finansijskim sredstvima doveli da ulaže u Srbiju, morate mu pružiti osnovne infrastrukturne uslove da bi on to što proizvede u Srbiji mogao u inostranstvu i da plasira ili da plasira na naše tržište i tržište u regionu.Ono što hoću da kažem je da je posvećenost očuvanju građana Srbije upravo i to što smo lider u regionu i jedina zemlja u Evropi koja ima četiri različite vakcine koje nudi svojim građanima. Imamo zaista adekvatnu količinu vakcina i kao što vidimo i sami uskoro ćemo se približiti broju milionitog građanina koji je revakcinisan čime smo se zapravo izborili da se podiže kolektivni imunitet i približavamo se polako uslovima da možemo život polako vraćati u normalu, iako znamo da ćemo i u narednom periodu morati da živimo sa koronom i njenim posledicama.Ono što je jako bitno, pokazali smo da možemo biti šampioni kada je u pitanju razvoj zdravstva, obezbeđene su apsolutno sve potrebne količine respiratora, medikamenata, izgrađene su dve kovid bolnice, jedna u Batajnici, jedna u Kruševcu za četiri meseca. To ćemo uvek ponavljati zato što je to stvar za ponos, nešto što Srbija u modernoj istoriji nije videla. Videli smo samo takav primer sličan u Kini gde su oni naravno u skladu sa svojim kapacitetima i potrebama u rekordnom roku izgradili kovid bolnicu. Gradiće se i nova, i dalje će se ulagati u zdravstvo, i dalje će se ulagati u mlade.Ono što je jako bitno, svi ti žuti tajkuni, političari koji su samo na rečima bili da se bore za našu decu, da se bore za mlade koji svojim nekim planom za dan posle sutra obećavaju besplatne udžbenike, besplatno školovanje. Ne znam, kod njih postade sve besplatno, a njima se ne zna koliko novca i koliko računa imaju u inostranstvu. Prosto, strašno je koliko sami sebi udaraju kontru u izjavama i prosto imaju kratko pamćenje, zaboravljaju šta su govorili, zaboravljaju šta su radili. Ali, sreća tu su nadležne institucije, tu su i velike patriote, moje kolege ovde i u Skupštini i unutar SNS koji se bore da istina u Srbiji ispliva i da istina bude jedino o čemu će se govoriti i da više nikada nemamo spinove koje su oni radili.Siguran radili.Siguran sam da će i taj plan koji uporno promovišu po Srbiji i vidimo pokušavaju da naduvaju brojke da je to, ne znam, toliko prihvaćeno, da će oni sami vrlo brzo takav plan zaboraviti, kao što su zaboravili neuspeh i sa savezom, kao što su zaboravili i bojkot kampanje i da su oni u stvari ništa drugo nego bojkot koalicija. Ono što se neće zaboraviti to su rezultati koje je politika Aleksandra Vučića doprinela da Srbija napreduje i koliko mi uspešno i u ovom periodu realizujemo plan Srbija 20-25. Da mi sada imamo preko 540 evra prosečnu zaradu, da će ona 2025. godine biti 900 evra, da ćemo imati penzije 440 evra, da imamo rekordno nisku nezaposlenost ispod 10% što se u modernoj istoriji Srbije nije desilo. Da smo šampioni u privlačenju direktnih stranih investicija, da imamo stabilan devizni kurs koji je takođe jedan od bitnih faktora i u privlačenju stranih investicija, u razvoju našeg ekonomskog ambijenta o čemu nismo toliko pričali. Ja se zahvaljujem svom kolegi Arsiću koji uporno to spominje, da u se u njihovo vreme prosto nije znalo koliko zapravo taj kurs fluktuira i da zapravo se znalo kada kurs skače, kada pada, zapravo zavisilo je od interesnih grupa.U svakom slučaju u danu za glasanje apsolutno, kao i kolege iz poslaničke grupe, podržaćemo ovaj predlog, jer proces sprovođenja nije mala stvar. To nije nešto što se izađe u periodu od mesec dana, idemo od vrata do vrata, popišemo, to je čitava procedura, to je primena i naučne metodologije koja je jako važna, pripreme koje se rade i ono što je jako bitno, da ovim izmenama uradiće se dodatne pripreme kako bi se zaštitilo i zdravlje ljudi koji će biti direktno uključeni u popis, ali i zdravlje građana. Zašto? Zato što ta statistika koju dobijamo je osnov za kreiranje drugih ekonomskih politika i politika koje će država voditi kada je u pitanju populaciona politika. O tome sam više pričao na prethodnom sazivu kada smo pričali o programu statistike.Svi smo svesni koliko zapravo, važno kada se donose odluke da imamo apsolutno dobre i pouzdane podatke i zbog toga je ova procedura nešto sa čim apsolutno ne treba žuriti, treba odraditi kada je to najbolje. To je primer kojim su i zemlje u inostranstvu krenule.Još jednom naglašavam, apsolutno ćemo podržati izmenu i siguran sam da ćete i vi, gospodine ministre, kao predsednik Vlade, podržati sugestiju da se to možda prolongira i za oktobar mesec 2022. godine. Zahvaljujem.Reč ima Uglješa Mrdić. Nedimoviću, sa svojim saradnikom, uvažene kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, cela ova procedura oko popisa stanovništva samo potvrđuje da je državi Srbiji zdravlje građana na prvom mestu. To potvrđuju i nove informacije oko same vakcinacije, da je Republika Srbija koja je prva država u svetu koja je dozvolila da građani susedne države, u ovom slučaju građani BiH, mogu slobodno bez bilo kakvih zadržava na granici da dođu na teritoriju Republike Srbije i prime vakcinu protiv korona virusa.Što virusa.Što se tiče popisa potvrđuje se da je Srbija jedna demokratska država gde može svako da se izjasni kako i kako god želi, i to i potvrđuje da je Republika Srbija država srpskog naroda i svih njenih drugih građana. Nacionalnih manjina ima oko 20%, oko 81% su Srbi, ovi preostalih 19% su naši dragi Bošnjaci, Mađari, Romi, Albanci, Rusini, Slovaci, Rumuni, i sve druge nacije koje žive sa nama, koje poštuju Ustav Srbije, imaju sva prava bez obzira kojoj naciji pripadali. Za razliku, od recimo, Republike Hrvatske, gde su moje kolege narodni poslanici i te kako dobro govorili na koji način se odnose prema Srbima, da ne podsećam sad na devedesetu godinu, kako su Srbi izgubili konstitutivnost u Hrvatskoj. Vrlo dobro smo čuli kako se odnose prema srpskom narodu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u Crnoj Gori, u Severnoj Makedoniji je nešto bolja situacija, u Sloveniji bi mogla da bude daleko bolja, a da ne govorimo o Albaniji, gde i oni koji su Srbi se izjašnjavaju kao Albanci, čak su morali da menjaju svoja imena i prezimena da bi ostali da žive u svojim mestima sa svojom porodicom.No,

Politika bivšeg režima predvođena Draganom Đilasom, Borisom Tadićem, Vukom Jeremićem, je terala mlade, pa smo imali situaciju da mladi nisu imali šta da traže u Srbiji, ili nisu imali dovoljno posla, i dovoljno novca i sredstava da bi oformili porodice u Srbiji, ili su politikom Dragana Đilasa bili naterani da napuste Srbiju.Tako Srbiju.Tako je primera radi, broj našeg stanovništva se smanjivao iz godine u godinu, čini mi se, za oko 50, 60 hiljada, to je jedan prosečan grad u Srbiji, a da ne govorimo da je u jednom trenutku, meni se čini 2014. godine, broj Srba u svetu se izjednačio sa brojem Srba u Srbiji. Dakle, Dragan Đilas i njegovi saborci su učinili sve da sve one, ne samo svoje neistomišljenike, nego i sve one koji nisu bili deo njihove mafijaške mašinerije, da im onemoguće dobar život u Srbiji i da ih oteraju. Da ne govorim o nizu politički pogrešnih odluka bivšeg režima i što se tiče i ekonomije, ulaganja u zdravstveni, obrazovani ili privredni sektor.Na sreću, to je prošlost, ali naše građane moramo da podsetimo šta je alternativa ovoj odličnoj politici Vlade Srbije, čiji ste vi potpredsednik gospodine Nedimoviću, odličnoj politici države Srbije koju predvodi Aleksandar Vučić, a korist od ove odlične politike države Srbije ima i BiH, što se pokazalo u slučaju ove vakcinacije, kao i sve one države sa kojima se mi graničimo.Moram da se osvrnem i na jedan sektor gde smo imali jedan užasan, maćehinski odnos, lopovski odnos prema tom sektoru, a to je sektor, gospodine ministre koji vi vodite. U periodu do 2012. godine menjalo se nekoliko dosovih ministara poljoprivrede. Oni su, a vi to znate, bolje ministre, oni su uništili srpsku poljoprivredu. Ne samo da su uništili srpsku poljoprivrednu, nego su pokrali stotine miliona evra iz sektora poljoprivrede. Na sreću, došlo je do političkih promena 2012. godine, reformisan je sektor poljoprivrede.Vi ste u svojim nastupima to u više navrata govorili i sada je sektor poljoprivrede uz sektor privrede, sektor infrastrukture, sektor saobraćaja, sektor energetike jedan od bitnijih sektora koji puni budžet države Srbije i gde se otvaraju nova radna mesta, privlače se nove investicije. Onda mladi imaju motiv da ostanu u svojoj otadžbini Srbiji i samim tim to će da utiče na nekom narednom popisu stanovništva da imamo više stanovnika svih nacija na teritoriji države Srbije. Ali, da bi to ostvarili i da bi sproveli tu politiku mi moramo da nastavimo da podržavamo odličnu politiku koja ima sloga, ne slučajno, „Za našu decu“, za našu budućnost. Moramo da podržavamo politiku Aleksandra Vučića i javnost da uvek podsećamo na alternativu. Alternativa je lopovska politika bivšeg režima predvođena Draganom Đilasom ali na sreću i poslednji lokalni izbori i u Kosjeriću i Zaječaru su potvrdili šta narod misli o politici Aleksandra Vučića. Još veća podrška, mnogo bolji rezultati, narod je sada i u ovim teškim trenucima borbe i protiv korona virusa i borbe protiv mafije i borbe za rast ekonomije, još veću podršku daje našem predsedniku Aleksandru Vučiću, jer zna da je to politika za našu decu, za budućnost u koju verujemo. Hvala

Dame i gospodo narodni poslanici, ja podržavam Aleksandra Mitrovića, jedan nula za Srbiju. Dakle, onima, a radi se o dve trećine našeg gledalaca koji zbog ovog kršenja zakona od strane Đilasa i Šolaka ne mogu da prate reprezentaciju Srbije, dužan sam da kažem da Srbija na zadovoljstvo svih nas vodi sa Nadam se da će taj rezultat biti još uvećan.Dame i gospodo narodni poslanici, statistika je čudo. Kaže, genocid? Šta je genocid? Kaže, to je namerno podvrgavanje između ostalog jedne grupe, životnim uslovima koji prouzrokuju njeno potpuno ili delimično uništenje. Znači, ne radi se samo o ubistvima nego o namerno podvrgavanju grupe životnim uslovima koji prouzrokuju njeno potpuno ili delimično uništenje. Etničko čišćenje je istrebljenje manjinsko stanovništva od strane većine na određenoj teritoriji. Statistika to može da potpomogne.Ja ću uglavnom koristiti bošnjačke izvore, hrvatske izvore, da kažem da na teritoriji bivše Jugoslavije, koja nije odgovarala nekim zapadnim silama i koje su jugoslovenske narode okrenuli jedne protiv drugih, koristeći njihove međusobne zađevice, a pri tome su okrivili samo Srbe i za genocid i za etničko čišćenje, što je netačno. Srbi su bili armatura bivše Jugoslavije i verovatno su smetali tim poslovima koje su zapadne sile imale da sprovedu, u nameri da ostvare svoje interese a ne

da je došlo do uništenja, potpunog uništenja jedne grupe u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH. Etničko čišćenje je sprovedeno na delovima teritorije, uglavnom nad Srbima.Po popisu hrvatskom, između 1991. i 2001. godine nestalo je 400 hiljada i 242 hiljade Jugoslovena. Ako nije izvršen genocid nad Jugoslovenima, onda je nad njima u Hrvatskoj izvršeno takođe etničko čišćenje.

je etnički počišćeno sa teritorija gde su nekada živeli.Sada se nacija koja je tako surovo etnički počišćena

i samo postoje u Srbiji, dok u ostalim republikama bivše Jugoslavije oni više ne postoje.Dužan sam i da kažem, zbog nekih drugih razloga, da je, recimo, u BiH broj Bošnjaka, odnosno procenat Bošnjaka sa 43% u 1991. godini uvećan na 50,1% 2001. godine. Koristim njihove izvore, njihove popise. Broj Srba je pao za 1%. Broj Hrvata je pao za 2%. Sad se postavlja pitanje ko je u stvari žrtva, ukoliko Srba i Hrvata ima manje, a Bošnjaka ima više, a nemam ništa protiv što ih ima više? U isto vreme u Srbiji broj Bošnjaka je uvećan za 6,75%.Meni je žao što je ova koalicija sa programom „Aćif Bljuta efendija Hadžiahmetović“, što trenutno nije ovde, da ukrstimo ove podatke, jel su ovo informacije i podaci koje su oni izneli.Na kraju, da ne dužim, zamislite popisnu komisiju koja treba da popiše imovinu i finansije Dragana Đilasa. Zamislite kad bi morali da popišu imovinu Šolaka i Đilasa, ovih istih koji sprečavaju dve trećine naših građana da gledaju reprezentaciju svoje zemlje, zamislite tu vrstu popisne komisije! Kakve pasoše bi trebali da imaju, kovid pasoše, ne govorim samo o kovid pasošima, već i ove pasoše, putne isprave? Ja mislim da bi to bile nemoguće putne isprave, jer toliko viza u jedan pasoš ne može da stane koliko oni imaju računa i u koliko zemalja ti računi njihovi i na njihova imena glase. Hvala. Zahvaljujem i obaveštavam da više nismo u prenosu.Reč ima Aleksandar Mirković. Izvolite. Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, potpredsedniče Vlade sa saradnikom, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, pre svega sam Predlog zakona o izmeni Zakona o popisu samo pokazuje koliko Vlada Srbije odgovorno shvata svaku situaciju i koliko realno sagledava celu ovu brigu i muku koju danas ceo svet muči sa korona virusom. Svakako da ćemo u danu za glasanje podržati ovaj predlog, ali kada već govorimo o razlogu zašto taj popis moramo da odložimo, moramo da istaknemo, kao što su i prethodne kolege narodni poslanici istakli u više navrata, činjenicu da je Srbija i u ovoj bici jedna od najmoćnijih zemalja, ako poredite uslove koje ima za vakcinaciju, ako poredite uslove kako se naša zemlja odgovorno bori protiv korona virusa.Sama činjenica da smo jedini u svetu koji nudimo potpuno besplatno, čak četiri različite vakcine našim građanima, pokazuje koliko je odgovorna politika pre svega predsednika Aleksandra Vučića i na vreme borba za vakcine se pokazala dobrom i korisnom za naše građane.Pre više od godinu dana, naša zemlja se suočila sa ovim korona virusom i taj virus je zatekao sve u svetu. Zahvaljujući požrtvovanju medicinskih radnika, posledice nisu još veće.Vlada Srbije je sledila politiku predsednika Aleksandra Vučića, pa smo se tako na dnevnom nivou borili za svaki respirator, medicinsku opremu, za svaki lek, za svaku masku, za sve ono što može da obezbedi zdravlje i siguran život građanima Srbije.Popis kao popis može da nam pokaže neke ozbiljne podatke i radi se iz mnogo razloga, ali njegovo odlaganje neće mnogo toga promeniti, iz prostog razloga što danas epidemiološka situacija u kojoj se nalazimo nije na zavidnom nivou. Država iako čini sve da se broj zaraženih smanji, nažalost zbog neodgovornih pojedinaca koji pokušavaju da relativizuju opasnost od Korona virusa ili ljudi koji zastrašuju svakog ko želi da se vakciniše, evo imamo situaciju da i danas brojke se povećavaju.Moje kolege su govorile o tome i o nekim brojkama, a tiču se popisa danas i upoređujući ga sa nekim prethodnim periodom i mislim da je gospodin Todorović najbolje o tome govorio kada je iznosio mnogobrojne podatke.Srbija i danas pokazuje da bez obzira kako su se pojedine zemlje u regionu prema nama odnosile u nekoj bliskoj ili daljoj prošlosti, Srbija je pokazala veliku hrabrost, veliku snagu, veliku odlučnost, ali pokazala ono što u našem narodu odavno postoji, a to je da smo spremni da pomognemo svakom kada se nađe u nevolji.Činjenica da smo samo u protekla tri dana, dakle, ako uzmemo četvrtak, petak, subotu i nedelju, četvrtak je prvi zvanični dan, ali ukupno četiri dana neka bude je vakcinisano više od 22.000 stranih državljana, samo pokazuje kolika je trenutna snaga i moć naše zemlje u ovoj borbi protiv Korona virusa.Neko je od prethodnih kolega poslanika govorio o tome da smo izgradili dve Kovid bolnice. Da, i u Batajnici, i u Kruševcu i to samo pokazuje da je naša zemlja spremna na svaki mogući način da se trenutno sa najvećim problemom u celom svetu obračuna i da se sačuva svaki život. pitanje se nameće samo po sebi - kakva bi ta borba bila i kakva bi danas bila situacija u našoj zemlji da su ljudi koji su našu zemlju vodili do 2012. ili 2013. godine danas na vlasti?Kolega vlasti?Kolega Rističević je pomenuo jednu interesantnu stvar, a dotakli smo se toga i kada smo diskutovali o statistici, evo sada i o popisu, to su kategorije koje su građanima uvek interesantne, iz prostog razloga zato što upoređujući neke brojke možete jasno da vidite gde se vaša zemlja ili vaš budžet, ili bilo koja institucija koju uzimate za primer nalazi danas, a gde se nalazila nekad.Ovde moramo istaći jednu jako bitnu stvar, da država Srbija od 2014. godine, nakon onih bolnih reformi koje smo morali imati, ekonomskih, da ne bi doživeli krah i totalni bankrot do kog su nas doveli Dragan Đilas, Boris Tadić, Vuk Jeremić i ta ekipa, klika okupljena u režimu Demokratske stranke, svakog dana i svakog meseca svake godine naša zemlja napreduje u ekonomskom smislu. Dodatno se razvijamo, povećavaju se i plate i penzije. Naša zemlja se gradi i izgrađuje se. Grade se i putevi, mostovi, saobraćajna infrastruktura, isto tako i vodovod i kanalizacija u mestima gde su neki ljudi pomislili da nikada za svog života neće dobiti vodu ili kanalizaciju.Sve to samo pokazuje koliko je naša zemlja danas jaka, pa može da svaki deo svoje zemlje posmatra kao jednako bitnim i jednako važnim, a ne kao u periodu Demokratske stranke, kada su se bavili samo gradskim sredinama i kada im je najveći uspeh bio da u centru grada Beograda organizuju nekakvo asfaltiranje.Kada već govorimo o popisu i statistici, ja sam uveren da će ovaj popis biti bolje i kvalitetnije urađen nego onaj prethodni iz prostog razloga što poslednji kada je rađen neposredno sam bio svedok kako su neki ljudi taj posao otaljavali samo zato što su ih predstavnici Demokratske stranke direktno zaposlili da se tim popisom bave, a nije im stalo da taj posao valjano obave, pa je bilo grešaka i sa formularima i sa tim anketama. Svega je tu bilo, ali na tom primeru smo mogli da vidimo kako je nepotizam u praksi ogrezao u Demokratskoj stranci, pa su se čak i time bavili kada je u pitanju popis Rističević je rekao jednu jako bitnu stvar i ja ću sa time završavati. Šta bi se desilo kada bi se statistika i popis bavio svim onim

je i kada budete zainteresovani, pa prošetate do Morovića i vidite da umesto plantaže, na znam, marihuane, tamo imate kokoške, koke nosilje, pa može i to da bude neki statistički podatak da popišete, izbrojite koliko ih imate, pa da onda obavestimo Mariniku Tepić koliko ih tačno u broj ima.Popis može da se posmatra iz različitih uglova, ali popis je najbitniji u onom delu kada je u skladu sa zakonom, kada taj popis jasno građanima služi i kada građani mogu jasno da vide korist i vide brojke koje njih zanimaju.Dragan Đilas je sve nas naučio da popis ili statistika u njegovom smislu nešto drugo znači, a to je da je jako teško popisati, zapamtiti ili negde se praviti pomalo zaboravnim da ne znate gde ste sve svoje pare posejali, pa tako imate u više od 17 zemalja na preko 50 i nešto računa skoro 69 miliona evra.Sada se postavlja pitanje kako on kao stručnjak za pranje prozora, prodavanje žvaka i propali preduzetnik je došao do tog statističkog podatka ili do tog broja koji se danas koristi da od 75.000 evra samo ima 25 miliona evra u nekretninama, po svom priznanju, a bogami na ovim računima 69 miliona evra.Nadležne institucije su na radost, pre svega, svih građana Srbije počele da se bave ovim problemom, Uprava za sprečavanje pranja novca. Počelo je konačno da se dešava ono što su građani Srbije silno želeli i sa nestrpljenjem iščekivali,

ja želim vama i u narednom periodu da uspešno kao ministar ili, pre svega, potpredsednik Vlade i deo jednog velikog tima koji sledi politiku predsednika Aleksandra Vučića imate još više uspeha, jer je za nas kao narodne poslanike najbitnija, a uveren sam i za sve vas, budućnost naše zemlje, naše dece. Kao što naša lista govori, Za našu decu – Aleksandar Vučić i generacije koje dolaze.Hvala i živela Srbija. Zahvaljujem, gospodine Mirkoviću.Zahvaljujem i narodnim poslanicima koji su odustali od prijave za reč.Da li želi da govori Miodrag Linta?(Miodrag Hvala, predsedavajući.Poštovani potpredsedniče Vlade Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću takođe da pozdravim i podržim Predlog zakona i izmenama i dopunama Zakona o stanovništvu. Mislim da je to mudra i odgovorna odluka da se odloži popis stanovništva za sledeću godinu iz dobro nama poznatih razloga, dakle zbog pandemije korona virusa i aktuelnog procesa vakcinacije građana Srbije.Ja bih u svom govoru naglasak dao na značaj popisa stanovništva u regionu. Naime, popis stanovništva bi trebao prevashodno da bude statističko pitanje, dakle ukupni zbir podataka koji koristi jednoj vladi, jednoj državi da kreira sveobuhvatnu, populacionu, agrarnu, socijalnu, ekonomsku i svaku drugu politiku, ali on je u ovom našem regionu i istovremeno važno političko pitanje, pre svega što se tiče opstanka dela srpskog naroda koji živi na prostoru Jugoistočne Evrope.Dobro je poznato da u osam država regiona približno, prema procenama, živi negde nešto manje od dva miliona Srba. Naravno, najviše u Republici Srpskoj, oko milion. Poslednji popisi stanovništva pokazuju da je, recimo, 2011. godine u Crnoj Gori bilo oko 180.000 ili blizu 30%, da je broj Srba u Hrvatskoj po popisu iz 2011. godine bio 186.000, broj Srba u Sloveniji blizu 40.000 po popisu iz još 2002. godine, iako neke nezvanične procene govore da Srba u Sloveniji živi više od 100.000.Takođe, popis u Makedoniji održan je isto pre 19 godina, 2002. godine. Tada je popisano 36.000 Srba, iako za područje Makedonije procene pokazuju da je broj Srba daleko veći.U Bosni i Hercegovini popis stanovništva održan je 2013. godine. Posebno želim da naglasim područje Federacije BiH, gde se najbolje vide porazne posledice islamističke politike Alije Izetbegovića. Uoči rata na području Federacije BiH je živelo gotovo 600.000 Srba, a po popisu iz 2013. godine registrovano je svega 56.000, plašim se da će idući popis stanovništva pokazati da je taj broj značajno manji. Uzimam samo primer Sarajeva, gde je uoči rata, ako uzmemo i jedan značajan broj Jugoslovena, odnosno odnosno Srba koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni, u Sarajevu je živelo preko 180.000 Srba, a po popisu iz 2013. godine svega 13.000 i taj broj je sada drastično manji.Posebno bih želeo da istaknem aktuelnu situaciju u Hrvatskoj. Plašim se da će predstojeći popis u Hrvatskoj pokazati da je broj Srba daleko manji od onoga broja koji je popisan, ponavljam, 2011. godine. To je bilo 186.000. Srba je u Hrvatskoj uoči rata živelo oko 700.000. Sa područja Hrvatske je proterano preko pola miliona Srba. Vidimo da se posle završetka rata u Hrvatskoj u većoj ili manjoj meri vodi politika zastrašivanja ne samo ne samo preostalih Srba, srpskih povratnika, nego i one ogromne većine proteranih Srba koji žive u Srbiji, Srpskoj, rasejani širom sveta.Cilj te politike jeste cementiranje etničkog čišćenja, stalno pokretanje krivičnih prijava, podizanje optužnica, donošenje stotina hiljada lažnih presuda, a sve sa jednim ciljem da se opravda potpuna i besmislena laž, laž, izmišljotina koja je definisana tzv. deklaracijom o domovinskom ratu koju je usvojio hrvatski Sabor 2000. godine, konsenzusom svih poslanika u tadašnjem sazivu hrvatskog parlamenta. U toj deklaraciji o domovinskom ratu stoji, zvanično, da su Srbija, JNA i krajiški Srbi izvršili agresiju na Hrvatsku, da je Hrvatska bila žrtva tzv. velikosrpske agresije i da je vodila tobože pravedan oslobodilački, odbrambeni rat.To je jedna brutalna laž. To je jedna cinična izmišljotina. Sve činjenice jasno pokazuju da je glavni krivac za rat u Hrvatskoj bio ustaški režim Franje Tuđmana koji je hteo da završi ono što je započeo Ante Pavelić u NDH, dakle, da stvori čistu etničku Hrvatsku državu bez ili sa što manje Srba.Daću nekoliko primera te politike zastrašivanja srpskih boraca, srpskih veterana. U poslednjih nekoliko meseci uhapšeno je desetak Srba. Recimo, u oktobru i novembru hrvatska policija hapsi osmoro Srba od kojih su trojica zadržana u istražnom zatvoru. To je selo Negoslavci pored Vukovara.Zatim, u novembru jedan krajiški Srbin koji je išao iz Beograd, iz naselja Borča, u posetu svom prijatelju u mesto Šekoviće u regiji Birač u Republici Srpskoj

poternice koji živi u Švedskoj. Tokom januara uhapšena su trojica Srba u Dalju, u Baranji, koji su tamo mirno živeli, kao i ova trojica Srba u selu Negoslavci. Dakle, niko ih nije dirao 25 godina od završetka rata, a sada ih hrvatska policija hapsi na osnovu lažnih izjava svedoka saradnika.Imali smo tokom marta

koji je živeo dugi niz godina na Islandu, uhapšen je na frankfurtskom aerodromu. Savo Grnavić je desetine puta putovao u prethodnom periodu iz Srbije za Island i obrnuto i sada je nekome palo na pamet da konstruiše lažnu priču da je on navodno učestvovao u nekakvom ratnom zločinu 1991. godine.Zatim je uhapšen Srbin iz Vukovara Dragutin Hajdu, sredinom marta, na londonskom aerodromu. Takođe, čovek koji je dugi niz godina putovao, nije imao nikakvih problema.Evo, pre četiri, pet dana Županijski sud u Osijeku osudio je na devet godina zatvora vukovarskog Srbina Milana Gojkovića, koji je takođe mirno živeo u Vukovaru čitavo vreme.Pogledajte tu politiku zastrašivanja. Znači, svako malo raspisuju se međunarodne poternice, hapse se Srbi, stvara se strah kod srpskih veterana koji su se časno i hrabro i pošteno borili za svoj narod i državu. Ko sudi

godina, 2012. godine, spektakularne akcije hrvatske policije kada su u ranim jutarnjim časovima upali u srpsko selo Trpinja kod Vukovara i uhapsili 12, 13 trpinjskih Srba. Od njih 12 ili 13 uhapšenih Srba, krajem 2014. godine, osuđeno je njih 10 na ukupno 139 godina zatvora bez ikakvih materijalnih dokaza.Na kraju se ispostavilo da su osuđeni

i koji je iskorišćen da se na pravdi Boga osude nevini ljudi koji sada trunu u zatvoru. Te su kazne 10, 15, 20 godina. Od njih 10, samo jedan je izašao iz zatvora, sedam služi kaznu u Lepoglavi, a dvojica služe kaznu u zatvoru u Glini.Ko je osudio tih 10 trpinjskih Srba? Osudio ih je tadašnji predsednik Veća za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku Darko Krušlin za koga ovih dana pratimo aferu u Hrvatsku, gde bivši čelni čovek zagrebačkog „Dinama“ Zdravko Mamić govori kako je Darku Krušlinu i još nizu sudija davao mito, vodio ih na razne izlete. To su ljudi koji su korumpirani, podložni uticajima, koji su pristrasni i taj Darko Krušlin korumpirani sudija je osudio trpinjske Srbe na 139 godina zatvorske

lažnih dokaza, na osnovu lažnih izjava svedoka saradnika i sada mi treba da prihvatimo da su te presude takvih nemoralnih ljudi validne i verodostojne.Više puta sam apelovao u javnosti i sada želim da apelujem na ministarku pravde Maju Popović i da uputi jednu protesnu notu hrvatskom ministru pravosuđa, da zatraži sastanak i da jasno kaže da je neprihvatljivo i nedopustivo da Hrvatska, evo, 26 godina od završetka rata nastavlja politiku zastrašivanja, odnosno hapšenja časnih srpskih veterana na osnovu hrvatskih poternica. Takođe sam apelovao na gospođu Popović da uputi jednu molbu nemačkim vlastima da se Savo Grnović isporuči iz zatvora u Frankfurtu u Srbiju, da se jasno ukaže da hrvatsko pravosuđe nije ni nezavisno, ni nepristrasno, ni profesionalno pravosuđe, da se radi o jednom etnički motivisanom pravosuđu, da Hrvatska, ako ima, dostavi dokaze našem pravosuđu i mi ćemo mu ovde suditi. Ako ima validnih dokaza, on će biti osuđen, ako nema, Savi Grnoviću, Dragutinu Hajduu i svim drugim Srbima treba da se garantuje sloboda mislim da je važno, ponavljam još jednom, da država osnuje kancelariju za pomoć optuženima i osumnjičenim Srbima za ratne zločine koja bi pružala stručnu, pravnu i finansijsku pomoć srpskim veteranima koje progoni, ponavljam, etnički motivisano pravosuđe, ne samo u Zagrebu, nego isto tako etnički motivisano pravosuđe u Sarajevu. su se, ponavljam, časno i pošteno borili za svoj narod i državu i žele u jednom pravičnom sudskom postupku da skinu ljagu sa svog imena da su ratni zločinci.Zašto sam pominjao ovaj segment, zašto je ovo važno? Važno je iz tog razloga zato što ova politika zastrašivanja

Gradska vlast Vukovara na čelu sa sledbenikom Ante Pavelića, Ivanom Penavom su suspendovali Statut grada Vukovara, ukinuli službenu upotrebu ćirilice i srpskog jezika iako to garantuje ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina iz 2002. godine.Zamislite sada, znači, Srba u Vukovaru ima po popisu stanovništva iz 2011. godine 34,3% a po ustavnom Zakonu o pravima nacionalnih manjina Srbi imaju pravo na službenu upotrebu srpskog jezika i ćirilice ako ih ima najmanje jedna trećina u ukupnom broju stanovništva lokalne samouprave. Srba po popisu stanovništva iz 2011. godine ima preko 33,3% u 21 opštini i dva grada, u Vukovaru i Vrbovskom.Sad vi pogledajte, skoro sedam godina suspendovan je ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina u Vukovaru. Tamo je zabranjena upotreba srpskog jezika i ćirilice, dakle, upotreba na dvojezičnim tablama na institucijama i upotreba na tablama na ulazu i izlazu naziva ulica, mesta, gradova itd.Sad gledajte suprotni slučaj, evo, završavam, pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Subotici ima 10%, hrvatski jezik u Subotici je jedan od zvaničnih jezika. Po našem Zakonu o pravima nacionalnih manjina, nacionalna manjina ima pravo na upotrebu svog jezika i pisma ako je učešće te nacionalne manjine u stanovništvu u opštini grada 15%.Dakle, mi u gradu Subotici pripadnika hrvatske nacionalne manjine ima 10% i mi poštujemo da hrvatski jezik bude jedan od službenih jezika, a Srba u Vukovaru ima 34%, a tamo je, znači, minimum da bi imali pravo Srbi na upotrebu srpskog jezika i ćirilice da ih ima 33,3%. Zamislite da Srbija sada ukine upotrebu hrvatskog jezika u Subotici.

manjina.Završavam pošto ima još kolega.Ponavljam, veoma je važno da mi kao država insistiramo, jer čuli smo da ima tendencija recimo da u Sloveniji prilikom popisa stanovništva u formularu neće biti pitanja vezano za versku i nacionalnu pripadnost. Mislim da to nije dobro. Juče smo imali delegaciju Saveza Srba Slovenije u našoj skupštini i čuli smo tu zebnju naših predstavnika srpske zajednice u Sloveniji da nećemo imati ta da nećemo imati ta popisna pitanja. Važno je da u dijalogu sa zvaničnom Ljubljanom insistiramo da ta pitanja budu. Očekujemo da će ta pitanja biti i na popisu stanovništva u Makedoniji i u Crnoj Gori.Ovom prilikom želim da pozovem sve naše Srbe da se prilikom predstojećeg popisa u državama regiona časno, ponosno izjasne kao Srbi i da svojim masovnim izjašnjavanjem da pripadaju našem narodu doprinesu opstanku njihovom u tim državama i naravno naša matica, naša Vlada, odnosno država Srbija će sve učiniti u narednom periodu da pomogne njihov opstanak i poboljša njihov položaj i da se poštuje njihov nacionalni i verski i kulturni identitet. Hvala.

pogotovo što je to urađeno posle konsultacija sa zdravstvenim vlastima Republike Srbije.Materijal smo dobili 12. marta i u materijalu stoji da je posle konsultacija sa ljudima koji se bave epidemijom i prognozama po tom pitanju predloženo da se popis pomeri za šest meseci. Meni je to sasvim logično, obzirom da teče proces imunizacije, odnosno vakcinizacije stanovništva. Računamo da će veliki deo građana, najveći deo za par meseci biti vakcinisan i da će tamo na jesen biti stečeni uslovi da se popis obavi kako

Pokretljivo stanovništvo u aprilu i oktobru je tu negde isto, šta više u oktobru je stanovništvo više statično nego u aprilu, tako da je i sa te strane oktobar dobar mesec za popis.Ono što bih naglasio jesu dodatni troškovi koje će sigurno popis u ovako pandemijskim ili epidemijskim uslovima iziskivati. Vidim da su troškovi veći za negde oko 400 miliona dinara, to je zbog primene svih protivepidemijskih mera, zaštitnih sredstava itd. Znači, angažovanje dodatnog osoblja, personala koji treba da bude angažovan na poslovima dezinfekcije, čišćenja itd.Ono itd.Ono što bih predložio, a tiče se Republičkog zavoda za statistiku koji definiše kriterijume za izbor ljudi koji će vršiti popis, tj. popisivača i instruktora i definiše proces izbora popisivača i instruktora je da u kriterijume obavezno ubace da instruktori i popisivači, pa i članovi opštinskih komisija moraju biti vakcinisani neposredno pre toga, tako da imaju dovoljnu količinu antitela.Jednostavno, ja bih ubacio uslov, možda nije u skladu sa Ustavom da to sad uđe u Zakon, ali Republički zavod za statistiku, kao neko ko propisuje kriterijume može da u svoje kriterijume ubaci da ljudi koji rade popis, a njih je oko 20.000, 15.000 popisivači, a 5.000 instruktora budu prethodno vakcinisani.To je vrlo bitno psihološko pitanje, jer mislim da oni koji žele da sabotiraju popis ići će na tu kartu. Znate, desiće se neki slučaj da posle dolaska popisivača pet dana se neko razboli u nekoj porodici, i onda će da krenu da kroz neke medije plasiraju informacije kako su popisivači doneli virus i pokušavajući na sve moguće načine da sabotiraju popis.Tako da mislim da je mera obavezne vakcinacije svih onih koji učestvuju u popisu nešto što je sasvim logično, i nešto što mora i treba da bude uslov.Takođe, mislim da mora da se održi jedan dobar epidemijski, odnosno, protivepidemijski kurs svima onima koji učestvuju u popisu, jer vidim da veliki broj ljudi koji rukuju maskama to baš i ne rade na najbolji mogući način i treba obezbediti protivepidemijske maske.Ljudi moji, već mesec dana znamo iz sredstava javnog informisanja sa Zapada da obične maske, hirurške maske, pamučne maske ne štite u dovoljnoj meri kada je u pitanju britanski soj virusa i da je najbolja zaštita protivepidemijska maska koja danas nije skupa, pet tih u pakovanju je 180,00 dinara u maloprodaji.Znači, dajte da za popisivače obezbedimo najbolju moguću zaštitu, da ih naučimo, edukujemo kako da oni to koriste i da pre toga budu vakcinisani tako da ljudi kod kojih oni dolaze ne strahuju.Delimično strahuju.Delimično je tačna izjava da oni koji jesu vakcinisani mogu da šire bolest. Da, oni mogu da šire zarazu, ali ne u meri kao neko ko nije vakcinisan.Za mesec, dva biće potpuno jasno koje to vakcine daju, takozvani sterilišući imunitet, odnosno osoba koja je primila vakcinu posle razvoja antitela ne može da razvija virus i da ga širi dalje.Znači, stvar će biti u vrlo bliskoj budućnosti potpuno jasna. Mislim da je potrebno insistirati na vakcinisanju popisivača, jer vi imate njihovu prethodnu edukaciju, gde na 700 kurseva imate negde oko 30 učesnika po kursu, znači, treba da održite 700 edukacija puta 30 ljudi. Jedan deo tih ljudi ne stanuje tamo gde se edukuje, nego putuju, morate da im obezbedite prenoćište, ishranu i tako dalje, oni zajedno borave.Da bi sve to bezbedno proteklo, upravo ovaj zahtev da svi oni budu vakcinisani i da imaju dokaz o vakcinaciji govore u prilog tome.Znači, priče da osoba koja se vakcinisala može da širi zarazu, odnosno teze, one jesu delimično tačne, ali mogućnost toga je mnogo manja, kao što je tačno da osoba koja je preležala koronu može ponovo da se zarazi, ali verovatnoća toga je daleko manja.Ono što je moj predlog je popis stanovništva u oktobru, na vreme, ali uz obaveznu vakcinaciju, odnosno vakcinisanje svih onih koji učestvuju u tom u tom postupku.Hvala. želi to da učini sada? (Ne.)Hvala.Zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona.Nastavljamo sutra u 10.00